заседанието. Продължаваме с разискванията по законопроектите за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс. Заповядайте, слушаме Вашето изказване. Благодаря, госпожо Председател. заедно с колежката Манолова искам да взема отношение по част от текстовете, които ние предлагаме за промяна. Преди това искам да поздравя и останалите вносители,

в голяма степен ще допринесем за изграждане и приемане на по-добър закон. Ще се спра конкретно само на два текста, които ние предлагаме да бъдат променени – разпоредбата на чл. 47, ал. 1 и ал. 3.

за да се постигне по-добра равнопоставеност и все пак да гарантираме правото на ответната страна да узнае, че срещу нея се води някакъв граждански процес,

Всички добре знаем, че невинаги се намираме вкъщи и невинаги който посещава дома на ответната страна, ще го намери на адреса, посочен в исковата молба. Не са малко случаите, когато залепването на едно съобщение поради недобросъвестност на съседи, на други граждани бива премахнато и страната, за която е оставено това съобщение, изобщо не узнава, че за нея има съобщение.

но в много случаи ответната страна не се намира на този адрес. Тогава се пристъпва към указание на съда, който указва всъщност на ищеца да посочи постоянен или настоящ адрес.

по служебен път – съдът да извърши тази промяна, след като вече знаем, че чрез Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. и 2009 г. и друга наредба съдът има достъп до тези данни и служебно може да извърши справката. Това в голяма степен ще облекчи процеса и по този начин ще гарантира и възможността

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, искам да заявя още веднъж, че Парламентарната група на Патриотичен фронт ще подкрепи всички внесени законопроекти, касаещи

Затова за пореден път Ви приканвам да подкрепим и четирите законопроекта, защото в тях наистина има много, много смисъл. Благодаря Ви. Няма. Други народни представители за изказване? Не виждам желаещи. Закривам дебата. Моля Моля народните представители да влязат в залата. Предстои гласуване.

Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с вносител Министерския съвет на 30 декември 2014 г. Гласували

за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с вносители Данаил Кирилов и група народни представители от 6 февруари 2015 г. Гласували

Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с вносители Мая Манолова и група народни представители от 11 февруари 2015 г. Гласували

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, очаквам, че гласуването на народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ е в резултат от някакво неразбиране и подвеждане, че вносителите сме от опозицията. На практика Законопроектът беше подкрепен от юристите в Правната комисия, включително от юристите в ГЕРБ. В залата се чуха много добри думи за Законопроекта, защото за всеки юрист, а и не-юрист е важно и е ясно, че той решава важни проблеми, които са факт и по отношение на изключителните правомощия на банките, и на съдебното изпълнение, и на призоваването, и на секвестируемото имущество, и на обжалването на оценките на недвижимите имоти. Аз просто не допускам, че в резултат на дебатите, които се случиха в пленарната зала, има народен представител, който би гласувал против оценките на недвижимите имоти – предмет на съдебно изпълнение, да не се обжалват; да не се обжалват; че има народен представител, който би бил против да се прецизира призоваването в гражданския процес, който би бил против да бъдат ограничени банките в техните правомощия. Казвам го абсолютно колегиално. Моля да преосмислите поведението си и да подкрепите този Законопроект, защото аз не чух нито една критика от който и да е народен представител по отношение на текстовете. Те са обмислени, работени, обсъждани и с граждански организации, и с юристи, и с правозащитници. След като не бяха изложени никакви аргументи „против”, напротив, всички изказвания бяха за подкрепа, наистина нямам обяснение за това гласуване. Предполагам, че е в

народни представители. 4. Първо гласуване на Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям Ви „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители, № 454-01-6, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители, № 454-01-6, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. От името на вносителите, Законопроектът беше представен от господин Илиан Тодоров. Предложението за цялостна отмяна на Закона за частните съдебни изпълнители е мотивирано от неоснователното и в ненужно големи размери засягане на финансовите интереси на българските граждани от страна на частните съдебни изпълнители. В обсъждането на Законопроекта участие взеха народните представители Свилен Иванов, Явор Нотев, Данаил Кирилов и Емил Димитров. Господин Свилен Иванов отбеляза, че възможността за събиране на вземанията чрез частни съдебни изпълнители е добра алтернатива с оглед бавното производство пред държавните съдебни изпълнители. В подкрепа на Законопроекта, господин Явор Нотев обърна внимание, че Законът допуска от граждани, които и без това са в затруднено положение, да се търсят суми, които многократно надхвърлят тяхното задължение. Това е неприемливо и трябва да бъде регламентирано. Данаил Кирилов изрази становище, че Законопроектът е радикален, въпреки че действително част от разходите са прекомерни, с което се засягат интересите на гражданите. Той аргументира символичната си подкрепа за Законопроекта, въпреки невъзможността за приемането му в този краен вариант, с наличието на остра нужда законодателството да бъде съобразено с реалността и да бъде подобрено. Господин Емил Димитров сподели становището, че проблемът наистина е наболял и трябва да се търси консенсусно решение, с оглед на което е необходимо да се инициира публичен дебат. Той публично подкрепи Законопроекта, като отбеляза невъзможността да бъде приет в този му вид поради неговата крайност. След проведено гласуване Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители, № 454-01-6, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители, № 554-01-28, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 11 февруари 2015 г. На свое заседание, проведено на 12.02.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители, № 554-01-28, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 11 февруари 2015 г. Законопроектът беше представен от народния представител Мая Манолова. Предложените изменения предвиждат размерът на таксите, които се събират при принудително изпълнение, да не надвишава размера на задължението и в случаите на доброволно изпълнение, в срока на връчена покана, пропорционалната такса върху платената сума да се събира в половин размер. По този начин се цели да бъде постигнато справедливо и ефективно принудително изпълнение. дискусията участие взеха народните представители Чавдар Георгиев, Данаил Кирилов, Християн Митев, Петър Славов, Явор Нотев, Филип Попов, Четин Казак, Славчо Атанасов, Мая Манолова. В хода на дискусията народните представители изразиха подкрепата си към така предложения Законопроект. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители, № 554-01-28,

По Законопроекта на народния представител Волен Сидеров от името на вносителите има ли някой? Заповядайте, господин Тодоров.

Господин Председателстващ, уважаеми колеги! Ние от „Атака” предлагаме да отпадне Законът за частните съдебни изпълнители и такива просто вече да не съществуват, просто защото на този етап частното съдебно изпълнение не функционира добре и в полза на обществото, а функционира единствено в полза на една голяма група от хора, които се превърнаха в милионери на гърба на българския народ. Корупцията в частното съдебно изпълнение започва по различни поводи, като например случаите, в които длъжникът съзнателно не бива открит и това дава основание за изпращане на връчването на покана за доброволно изпълнение. Липсата на дисциплинарни, наказателни граждански правни санкции за злоупотреба и причиняване на вреди доведе до масови нарушения и злоупотреби от страна на частните съдебни изпълнители в България. Тук трябва да кажем, че в държави от Европейския съюз като Испания, Австрия, Германия, Дания, Италия и общо 11 други държави от Европейския съюз съдебното изпълнение е изцяло държавно – това, което предлагаме и ние от „Атака” да се случи в България. Частното съдебно изпълнение към този момент изцяло обслужва интересите на банки и финансови институции и решава несвойствени въпроси, като въпроса с междуфирмената задлъжнялост. Принудителното изпълнение придобива масов характер и за обществеността вече няма доверие в частното съдебно изпълнение. Масовите публични продажби на жилища, хотели, предприятия не постигат успех поради липсата на налични парични средства в българската икономика. Принудителното изпълнение има смисъл тогава, когато длъжникът не иска да изпълнява. Но в повечето случаи длъжниците са съгласни да продават, но няма реални купувачи, а банките отказват да предоговарят кредитите така, че реално да могат да се погасяват. Все по-честите искания от страна на частните съдебни изпълнители в България МВР да оказва по-голямо съдействие в хода на целия процес на принудителното изпълнение е показател за преминаването към репресивно и силово принудително преразпределение на имуществото, а не за спазване на законовите права на длъжника. Използването на МВР срещу гражданите създава една презумпция за законност на действието на частните съдебни изпълнители. Този Закон, както знаем, е приет през 2005 г. и за периода си на действие от разкриването на Института на частните съдебни изпълнители е претърпял редица промени. Въпреки това с настъпилите икономически промени в страната ни по време на периода на действие на Закона става ясно, че той страда от много тежки и сериозни недостатъци, които се отразяват негативно на правното положение на българските граждани. Нещо повече, неоснователно и в ненужно големи размери се засягат финансовите интереси на българските граждани по начин, водещ до обедняване, позволен от закона. Нека да не си заравяме главата в пясъка и да кажем, че реално в момента един български длъжник, който примерно дължи 300 лв., след като частният съдебен изпълнител се намеси, дължи вече 600 лв. – двойно. Това го няма никъде по света, колеги. „Атака” винаги е била за защита на интересите на обществото пред тези на определени кръгове. Именно със Закона за частните съдебни изпълнители бе въведен такъв кръг, който до момента продължава да расте и да се облагодетелства за сметка на бедния българин. При отмяна на така действащия към момента Закон за частните съдебни изпълнители в обществото ни няма да се случи голям колапс. Ще продължат да функционират съдебни изпълнители, но държавни такива – вече държавни. Чрез премахването на Закона за ЧСИ ще се коригира изцяло една несправедливост, създадена през 2005 г. и продължаваща до днес, която е просто една законно оформена мафия. Благодаря Ви. вносителите на втория Законопроект има думата народният представител Мая Манолова. Заповядайте, госпожо Манолова, имате думата. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Разбрах, че ГЕРБ са взели политическо решение да не подкрепят законопроект, внесен от опозицията, но въпреки това ще представя внесения от колегите Законопроект, за да съм сигурна, че всеки един от депутатите на ГЕРБ, които ще гласуват „против”, е наясно за какво става дума. Мисля, че ако не ние, то избирателите ще им потърсят отговорност за това, че не искат да сложат ред както в частното съдебно изпълнение, така и в произвола и който упражняват банките върху българските граждани. Работата в интерес на хората и на избирателите е ангажимент на всеки един народен представител и отговорност на всеки, който говори едно, а прави друго пред тези, които са го избрали. Законопроектът, който сме внесли с колегите, е продължение на промените, които предложихме в Гражданския процесуален кодекс да създаде повече справедливост по отношение на длъжниците, които по едни или други причини не могат да си издължат задължения, установени по съдебен ред. Става дума за огромните такси, които събират съдебните изпълнители. Предложеният Законопроект е начин да се сложи ред, така че да възтържествува справедливостта. Тоест един човек, който по някакви причини е изпаднал в състояние на невъзможност да плаща своите задължения към банка, към монополно дружество или към друг да не бъде съсипан изцяло в процеса по издължаване на неговото задължение. Предлагаме нещо, което е много просто и разбираемо, а именно сборът от всички такси по изпълнението да не надвишава размера на задължението или половината от този размер. Това са предложения, които могат да бъдат обсъждани между първо и второ четене. Обяснявам, за задължения обикновено към дружества монополисти – към „Топлофикация”, към енергоразпределителни дружества, към мобилни оператори, към банки, гражданите към банки, гражданите от едно задължение в рамките на 300-400 лв. накрая се оказват длъжници на задължения от по няколко хиляди лева. Това не е справедливо. Не е справедливо също така съдебният изпълнител да насочи изпълнението за едно задължение от 300 лв. към няколко имота на длъжника, към неговите трудови възнаграждения, защото в крайна сметка всички тези такси натоварват човека, който по някакви причини не може да се издължи за относително ниско задължение.

преподава, е и с възбранени имот в София и земеделски земи в Северна България. В крайна сметка, задължението от 400 лв. се превърна в задължение от 1400 лв. Ако за един депутат това не е особен проблем, за един гражданин, който получава минимална или средна работна за едно задължение от 300 лв. да дължи 1300 е очевидно несправедливо. Така че предложението, което правим, е именно в защита на тези длъжници. В тези предложения няма нищо политическо и само един изкривен ум може да гласува против подобни предложения, само защото са предложени от хора, които не са от неговата политическа партия. Второто предложение се отнася за случаите, в които длъжниците платят задължението си в срока за доброволно изпълнение, а именно тогава те да дължат половината от дължимите такси. По този начин, от една страна, ще бъде ускорено самото изпълнително производство, тоест кредиторите ще си получат своевременно задълженията, от друга страна, човекът, който се издължил в срока за доброволно изпълнение, тоест незабавно, не би следвало да бъде натоварван с пълния размер на таксите. Разбира се, тези предложения не се приветстват от съдебните изпълнители. Може пък решението на ГЕРБ да гласува „против” да е продиктувано не само от идеологически съображения – от това, че го предлагаме от опозицията, може да са ги мотивирали по подходящ начин лица, които са заинтересовани да събират огромни такси от българските домакинства, защото това са двете възможни обяснения – или предразсъдъци до степен да се отхвърля всичко, което е разумно, само защото е направено от човек, който не е от ГЕРБ, и, второ, да има икономическо влияние от икономически които се ощетяват с този Законопроект, а именно частните съдебни изпълнители ще събират по-малки такси от хората, които се издължават по-бързо. Мисля, че това са справедливи предложения, които ще облекчат българските граждани, и ако наистина мислите за длъжниците, които са изпаднали в състояние да не могат да се издължат на банки, топлофикации, енергоразпределителни дружества и други монополисти, няма никаква причина да гласувате против този Законопроект. Мисля, че бях достатъчно ясна и поне присъстващите в тази зала са разбрали за какво става дума, така че ще направя всичко възможно след това и всеки да носи моралната отговорност пред своите избиратели за начина, по който гласува по тези текстове. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Откривам разискванията, имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Славов.

Когато един законопроект е добър, по-добре кажете, че той е изготвен със съдействие на неправителствения сектор, на експерти и така нататък и да помислим как заедно да го подкрепим

бъдат приети и в залата. Същото може да бъде казано и за този Законопроект. От пледоарията, която беше изнесена, се опасявам – даже видях, че колеги излизаха и може да последва същото, каквото се случи и с преди това внесеното предложение за изменение на ГПК, и на практика да се стигне до ситуация, в която няма да има приет нито един Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители, което ще ни лиши от възможността да правим предложения между двете четения и наистина едни добри предложения просто няма да се случат.

Мои предложения, които съм правил, също са били отхвърляни от колегите от ГЕРБ. Както виждате, аз не се сърдя, а по-скоро търся варианти да ги предложа отново, вземайки предвид становища, които казват как това да бъде направено по-добро, или да убедя колегите от ГЕРБ да ги подкрепят, и те да станат факт, особено за неща, за които съм убеден, че са правилни. Тук мога да Ви дам и примера със Закона за административните нарушения и наказания. Той не мина буквално за 4-5 гласа

и реплики от дясно.) За изказване думата има народният представител Христиан Митев.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, присъединявам се към апела на колегата Славов. В тази връзка заявявам, че погледнато експертно, ние ще подкрепим внесения от госпожа Мая Манолова и група народни представители на изменение в Закона за частните съдебни изпълнители. Смятаме, че не изцяло премахването на този институт, а именно подобни промени ще внесат справедливост и ще донесат правната уредба, която би следвало да има, за да може гражданите да не се чувстват ощетени, когато са длъжници в изпълнително производство и когато срещу тях е насочено едно принудително изпълнение. Действително има много случаи, които са абсурдни, когато таксите по едно съдебно изпълнение многократно надхвърлят самата главница и лихви на задължението на съответното лице. На това действително трябва да бъде сложен край. По същия сходен начин стои въпросът с поощряването на добросъвестните длъжници, които в срока на поканата за доброволно изпълнение изплатят задължението си. Друг е въпросът вече дали трябва да е наполовина, дали трябва да е две трети – това е въпрос на дебат. По принцип би следвало да насърчаваме едно такова положително

Няма. За изказване – народният представител Мая Манолова, Председател, уважаеми колеги! Мисля, че за нито един честен народен представител, който присъства в тази зала, няма никакво съмнение, че предложенията, които правим, с основателни, справедливи и би следвало да бъдат подкрепени. Всъщност, ако трябва да бъда максимално честна, аз наистина съм изумена от гласуването на Парламентарната група на ГЕРБ по предния Законопроект. В представянето, в дебатите, които се случиха по предложените от нас промени в Гражданския процесуален кодекс, нямаше нищо политическо,

Уважаеми колеги, в настояването си за подкрепа по предния Законопроект аз мисля, че с колегите от парламентарната ни група направихме всичко възможно да го представим спокойно, безпристрастно и посочвайки предимствата и недостатъците и на действащото право, и на това, което предлагаме. Да, ние не твърдим, че Законопроектът е съвършен. Но във всички случаи предложените решения бяха подкрепени от абсолютно всички парламентарни групи, за което благодаря и на Реформаторите, и на Патриотичния фронт, и на АБВ, и БДЦ, и на Парламентарната група на „Атака”, и на ДПС. Единствените, които не могат да преглътнат идеологическото си его и партийното гласуване, се оказаха депутатите от ГЕРБ. След като съм информирана, че те имат политическо решение да гласуват „против”, не виждам защо не трябва да го кажа от парламентарната трибуна? Нека да е ясно! Нека един от юристите да стане и да каже защо гласува „против” ГПК и защо ще гласува „против” този Законопроект! Нека утре да обяснят на своите избиратели защо ще гласуват „против” намаляването на таксите на частните съдебни изпълнители, защо няма да гласуват за преодоляване на бремето на задлъжнялостта и на таксите върху българските граждани. Защо ще гласуват срещу това хората да стават роби на монополите и да се превиват под под бремето и на енергоразпределителните, и на топлофикационните дружества, и на банките, и на мобилните оператори, и на всички монополисти, в добавка плюс таксите, които събират съдебните изпълнители? Няма никакъв здрав разум в гласуването „против” освен криворазбрана партийна дисциплина или икономически интереси – натиск от тези, които се облагодетелстват за сметка на гражданите, това е гласуване за монополите, за за финансовия терор върху българските данъкоплатци и българските граждани. Нека да е ясно! Още повече ние бяхме свидетели тук на една сцена, в която господин Кирилов показваше мускули на Патриотичния фронт и се наложи да има извинения, включително от парламентарната трибуна, за изказвания от нея, които са били недостатъчно почтителни към уважаемия председател на Правната Правната комисия. Извинявайте, така не се прави! Ясно е, че ГЕРБ не са се променили, че те осъзнато няма да направят нищо добро, че единственият начин е форми на натиск. И този натиск ще дойде от гражданите. Не може да гласувате против техните интереси и против собствените си обещания, а след това да очаквате нещо различно. Правя и процедурно предложение, за да не излизам още веднъж на парламентарната трибуна – преди гласуването по законопроектите да бъде направена поименна проверка на кворума, за да е ясно кои народни представители от ГЕРБ присъстват, кои са „за” и кои са „против”. ГЕРБ.) За икономия на парламентарно време преди гласуването моля да направите поименна проверка.

Господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам по процедурата за поименната проверка – да се извърши по втората възможност, чрез парламентарните секретари, за да не отнемаме от парламентарното време, с което работим.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Дебатът до настоящия момент безспорно налага да уточним следните важни неща, включително и по движението на законопроектите. Досега ние се наслушахме на едни, бих казал, изключително недобросъвестни, но силно популистки твърдения, поради което припомням следното. Законопроектът за изменение на Гражданския процесуален кодекс беше внесен в парламента, съобразно това, което Ви казах – предложението на заедно с предложението на Министерския съвет. Това бяха двата важни законопроекта, които парламентарната постоянна Комисия по правни въпроси трябваше да гледа по спешност. В тази процедура две парламентарни групи видяха удобна процедурна възможност да се включат съответно с предложения, които бяха направени в последния момент. Аз не казвам, че нямат това право по Правилник. Имат това право, но тъй като това са предложения, в чиято подготовка са участвали колеги юристи, те добре знаят историята на проблематиката, добре знаят тези въпроси до каква степен налагат широк обществен дебат. С това действие те ескалационно ни поставиха в ситуация – приемайте бързо или бъдете виновни. Пак казвам, няма да коментирам политическата добросъвестност или недобросъвестност. Въпреки тази ескалация, ние разгледахме въпросните законопроекти, подкрепихме ги, при това всички, за да имат, един вид, равна възможност. Потокът от законопроекти обаче не спря. Ние и в момента имаме последващо внесени законопроекти за изменение на Гражданския процесуален кодекс. по правни въпроси напомних следното, без да искам да разширявам дебата по този въпрос.

когато госпожа Манолова освен заместник-председател на парламента, ръководеше и групата за взаимодействие с гражданското общество, с гражданските организации.

Какво стана обаче в миналия парламент? В миналия парламент се отказа подкрепа дори на представители от тогавашното мнозинство за изменение в полза на длъжниците в Закона за потребителския кредит. Тогавашните, различно гласуващи от БСП, вече не са в залата. Те не бяха подкрепени за участие в настоящия парламент. Тогава мнозинството имаше идеалната възможност Законопроектът на госпожа Манолова да бъде внесен. Той беше готов и през май месец, беше готов и през юни месец. Хайде, през юли месец един вид стана ясно, че вероятно следващият парламент може да не довърши мандата си, така че много моля да не разсъждаваме моментно, за кратко и да си изтриваме политическата памет. Пак ще повторя, кога бяхте искрени – когато тогава не защитихте правата на длъжниците, или сега? Да, ние подкрепяме всяко едно от балансираните решения за установяване правата на двете основни групи участници в този процес, като ясно си даваме сметка, че везните трябва да са наравно, че не може и не трябва да даваме повече права на която и да е от тези две страни в процеса. Искам да кажа в заключение и следната важна причина. Мерките, които сега обсъждаме по внесения Законопроект на госпожа Манолова в Закона за частните съдебни изпълнители, са две. Ама те не са всичките. В Правната комисия аз дори подкрепих символично Законопроекта на „Атака” за пълна отмяна на Закона за частните съдебни изпълнители, и оттук ще заявя – Законът за ЧСИ-тата има нужда от по-сериозен ремонт, от по-радикален ремонт. С две промени, да, аварийно, спешно горе-долу показваме на публиката: „Вижте, ние нещо направихме!”, но не сме направили в никакъв случай дължимото. Моето убеждение и и тогава, и сега да гласувам „въздържал се” е в следното. Първо, по предходната точка – предстои второ гласуване, тоест всички политически сили ще имат възможност да правят предложения между първо и второ гласуване. Освен това редно е по отношение точно на този Кодекс да се създаде работна група,

Заявявам моето, да кажем, ръководно убеждение – аз съм длъжен да предпочета следващия правителствен Законопроект, защото той е резултат както на правителствената политика, така и на широко публично и професионално обсъждане. В заключение бих казал – грехота е точно мен да обвинявате в пристрастност. В пристрастност ме обвиняват всички

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Кирилов, цялото Ви изказване беше една гузна реплика, едно гузно и не особено внятно обяснение как така си променихте на 180 градуса мнението от заседанието на Правната комисия до пленарната зала. Честно казано, на мен ми е жал за Вас. Не може председателят на Правната комисия да се върти като пумпал по теми, които са важни за българските граждани. Не може! Не може да се въртите поради това, че не сте могли да отстоите пред ръководството на парламентарната си група защо тези промени са важни, защо тези промени са полезни, защо тези промени са основателни. Ако така ще я карате – всяко нещо, независимо че е добро, само защото е внесено от опозицията, да бъде отхвърляно, Вие няма да бъдете никаква Правна комисия. Още веднъж ще кажа: благодаря и на патриотите, които проявиха гражданска доблест, внасяйки законопроекти по отношение на частните съдебни изпълнители и на банките, и на реформаторите, и на АБВ, и на „Атака”, и на ДПС, и на БДЦ. и на БДЦ. Народните им представители проявиха гражданска съвест по отношение на това, че трябва да се сложи ред в начина на ограбване на гражданите от частните съдебни изпълнители. Единствено за ГЕРБ икономическите интереси и партийните предразсъдъци се оказаха по-важни. докато чакате някакви радикални реформи, така и внятно не обяснихте защо няма да подкрепите едни прости текстове, които намаляват таксите, които събират частните съдебни изпълнители. Обяснението е едно – защото икономическите интереси са огромни и защото очевидно Вие не можете да им устоите, както и не можете професионално да устоите на политическото и партийното си ръководство. Това, което Вие приказвате, е абсолютно невярно, защото в предния парламент беше сложен ред в лихвите по потребителските кредити. една смела стъпка, която не мина безпроблемно, но там хората, които сме убедени в това, което предлагаме, имаме смелостта да го отстояваме, а Вие нямате смелост, нямате и професионална доблест. За сметка на това имахте 23 секунди повече от времето за репликата, госпожо Манолова. Втора реплика? Дуплика – господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, не се чувствам обиден от репликата на госпожа Манолова, която целеше главно да стори това. Пак ще припомня следното – по случая с лихвите, госпожо Манолова, получихте подкрепа от 35 гласа от ГЕРБ, защото нямахте толкова гласове във Вашето управляващо мнозинство. Вземете разпечатката от гласуването, спомнете си после как ходехте като полицай да проверявате кой от Вашите е гласувал и кой не е гласувал. В този контекст, как да Ви кажа, не намирам смисъл и основание на Вашите твърдения. Да, ако някой Ви слуша сега и не познава историята, вероятно би могъл да бъде заблуден. Подчертавам и разчитам на това – предстои завършването на работата по кодексите. Кодексите са нормативни актове, които имат по-голяма сила с оглед обобщаващия обхват и мащаб на регулация по отношение на законите, изискват по-сериозна и прецизна работа, затова смятам, че тази работа предстои и ще се състои. Тук колеги ми обръщат внимание, че не съм цитирал изрично писмо на Министерството на правосъдието по отношение на тяхното предложение по Закона за частните съдебни изпълнители. Благодаря Ви. Други народни представители желаят ли да участват в разискванията? Господин Енчев, заповядайте. ВЕЛИЗАР

на беззащитни възрастни хора, на майки с деца, ме кара да мисля, че става дума не за справедливи изпълнители на закона и справедливост, а за бандите за мокри поръчки

Не забравяйте нещо много важно: ако в днешния ден Вие от партия ГЕРБ, както декларирате, че сте против Законопроекта на „Атака”, по същество работите за лобито на частните съдебни изпълнители. Беше Ви казано вече от преди мен изказалите се, че в Германия практиката е категорична – държавата изцяло е поела тази работа. Вярно, че през

да мислите за интересите на потърпевшите български граждани, за социално слабите, за тези, които са в изключително сложно социално положение и се увеличават, и както много сполучливо каза преди малко госпожа Манолова не ни стига терорът на електроразпределителните дружества, не ни стига терорът на банките, а към този терор се прибавя и този на частните съдебни изпълнители. Ще гласувам категорично за Законопроекта на партия „Атака“ и, разбира се, за предложението на Българската Няма как и двете едновременно да се случат, господин Енчев. Единият е за отмяна на закона. Тогава какво ще изменяте по него, ако се приеме първото предложение? (Реплики и възгласи

Какво значи „махаме частните съдебни изпълнители, защото напомняли на мутренските времена”? Точно в момента, в който се махнат частните съдебни изпълнители, на вратите ще започнат да звънят по две-три здрави момчета да събират сумите, които дължат длъжниците, по съвсем друг начин и по съвсем друг метод, който няма нищо общо със закона. Споделих го с

искат. Ние пак повтаряме: трябва цялостен ремонт на Закона, който най-вероятно ще бъде внесен в залата. Затова, госпожо Манолова, няма да подкрепим Вашето предложение. Благодаря. Господин Енчев, имате възможност за дуплика. Няма да ползвате. Други народни представители? Заповядайте, господин Байрактаров. ДИМИТЪР

Всъщност, колеги, измененията на Закона за частните съдебни изпълнители, сам по себе си, прави препратка и към измененията на Гражданскопроцесуалния кодекс – измененията, които току-що бяха подкрепени на първо четене. първо четене. Ако трябва да бъда честен, бих подкрепил дори и Законопроекта на партия „Атака” за цялостно отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители. Ние разговаряхме с тях и и на уважаван юрист, като господин Нотев, му е пределно ясно, че всъщност правото е основи на държавността. Да отменим възможността да се изпълняват съдебните решения означава да гласуваме срещу собствената си държава.

Ние ще подкрепим внесения Законопроект и на госпожа Манолова с ясната представа и идея, че между първо и второ четене Патриотичният фронт сериозни усилия, за да успеем до голяма степен да изчистим недъзите в него, които всъщност създават чувството за несправедливост в цялата съдебна система. система. Моят призив и апел е да бъде подкрепен този Законопроект, за да може наистина да се работи в полза на българското общество. общество. Уважаеми колеги, когато частният съдебен изпълнител похлопа на вратата на който и да е гражданин, той не го пита към коя политическа формация принадлежи и какви симпатии към коя партия има. Всъщност той е гражданин на Република България. Ние сме тук, за да работим именно в полза на българските граждани. Това е, което аз мога да Ви кажа, и мисля, че здравият разум ще надделее при гласуването на този Законопроект. Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Процедура – заповядайте. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Цачева! Повтарям предложението си – вече е пред Вас, като председател, че във връзка с предстоящото гласуване на двата законопроекта искам поименна проверка на в пленарната зала. Законопроектът е достатъчно важен, за да събере достатъчен брой народни представители, които да кажат „да” или „не” на този Законопроект. Колеги, съгласно чл. 49, ал. 3 председателят във връзка с предстоящо гласуване може да извърши по своя инициатива или само веднъж в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума чрез поименно прочитане имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание. В конкретния случай имаме направени две процедурни предложения. Първото по време е на госпожа Мая Манолова поименна проверка на кворума чрез прочитане имената на народните представители. Има направено второ процедурно предложение тази проверка да се състои чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Има ясна парламентарна практика в случаите, в които парламентарна група поиска поименна проверка на кворума във връзка с предстоящо гласуване, тя да бъде извършена чрез поименно прочитане имената на народните представители и отмятане на тези, които са в пленарната зала. Това сме го правили и в предния парламент, когато

във връзка с предстоящото гласуване на двата законопроекта чрез поименно прочитане имената на народните представители. Моля Ви, да не създавате прецеденти в парламентарната практика, а да направите тази проверка, както са я правили много много на брой председатели на Народното събрание преди Вас и в случаите, в които това им е харесвало, и в случаите, в които това не е било особено приятно за тяхната парламентарна група. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Такива са правилата, така са се спазвали и Ви предлагам да не създаваме прецеденти, а да продължим така, както е било в пленарната зала.

искат, ще си оттегля предложението. Нека да се преброим поименно, но оттук нататък да знаете, че имате тази възможност и при пълна зала, когато искате да губите време, няма да може да се получава. Благодаря.

Хюсеин Хасан- тук Валентин Алексиев Николов- тук

Иван Валентинов Иванов- тук Иван Кирилов Иванов- тук Иван Костадинов Станков- отсъства Иван Пенков Иванов- отсъства Иван Славов Иванов- тук Иван Стефанов Вълков- тук

Янков- тук Налице е кворум. Можем да продължим. Завърших поименно докрай списъка, тъй като искането беше не само с оглед на кворума, а и от присъстващите народни представители, за да се види кой как ще гласува на предстоящото гласуване. Добавете колегите, които влязоха допълнително, за да обявим за стенограмата броя на народните представители в пленарната зала. Преминаваме към гласуване. Поставям на първо гласуване Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители с вх. № 454-01-6, внесен от Волен Сидеров и група народни представители.

не е прието. Искания за прегласуване, отрицателни вотове? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители с вх. № 554-01-28, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 11 февруари 2015 г. Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроекта на първо гласуване. Режим на гласуване.

Благодаря, госпожо Председател. Госпожо Манолова, специално гласувах „против”, за да мога да изляза и да Ви кажа, че всичко, което говорехте по време на представяне на точката, бяха пълни измислици. Видяхте, че няма политическо решение на ГЕРБ да не Ви подкрепим. Благодаря. Преминаваме към следващата точка.

Танчев, да ни запознаете с доклада и Проекта за решение. Да припомня само на народните представители, че процедурата е по чл. 114 и следващите на нашия правилник. Съгласно чл. 114: (1) Министерският съвет внася в Народното събрание приетата от него Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на Решение на Европейския съюз в 7-дневен срок от приемането й. й. (2) Председателят на Народното събрание разпределя Годишната програма по ал. 1 на постоянните комисии. В 3-седмичен срок от получаването й постоянните комисии, с изключение на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изработват своите предложения за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, като вземат предвид и Работната програма на Европейската комисия за съответната година. (3) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, като взема предвид и предложенията на другите постоянни комисии, изработва Проект на годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз. Годишната работна програма съдържа списък на проектите на актове на институциите на Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол. Проектът на Годишната работна програма се обсъжда и приема от Народното събрание. Това предстои да дебатираме и гласуваме в момента, уважаеми колеги. Господин Танчев, слушаме Ви. ДОКЛАДЧИК СВЕТЛИН ТАНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател, за това кратко пояснение да напомним какво означава чл. 114. Уважаеми колеги народни представители, „На свое редовно заседание, проведено на 18 март 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 114, Глава ХІ от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание обсъди и прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2015 г. В заседанието на Комисията взеха участие: госпожа Кристина Хитрова – директор на Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в Администрацията на Министерския съвет; госпожа Денница Недева и госпожа Теодора Карамаринова – държавни експерти в същата дирекция. Проектът на програма е изработен в съответствие с приоритетите на Тройното председателство на Съвета на ЕС, приоритетите,

внесена от Министерския съвет на 29.01.2015 г., Работната програма на Европейската комисия за 2015 г. и предложенията, направени от постоянните парламентарни комисии на Народното събрание. своята Работна програма за 2015 г. Европейската комисия предлага 23 нови инициативи в съответствие с десетте приоритета в Политическите насоки на председателя Жан-Клод Юнкер, представени на Европейския парламент. Планираните нови инициативи са в следните десет области: 1. Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите. 2. Свързан цифров единен пазар. 3. Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата. 4. По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база. 5. По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз. 6. Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ. 7. Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие. 8. Към създаването на нова политика за миграцията. 9. По-силен участник на световната сцена. 10. Съюз на демократична промяна. Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.) е приета в изпълнение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, съгласно който Министерският съвет предварително информира Народното събрание и дава за действията си за участие в разработването и приемането на актове на Европейския съюз. Като отчита дневния ред на ЕК и програмата на Тройното Председателство на Съвета на ЕС, през 2015 г. България планира да насочи усилията си към няколко високоприоритетни за страната области: насърчаване на икономическия растеж и заетост; - присъединяване към Шенгенското пространство; - солидарно управление на миграцията; - Европейски енергиен съюз; - Единен европейски цифров пазар; - разширяване на Европейския съюз. При изготвянето на Годишната работна програма на Народното събрани по въпросте на ЕС бяха отчетени и следните съображения: - проверки за съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност на европейските законодателни предложения,

приемането на новата работна програма не прекъсва процеса на наблюдение и контрола върху проектите на актове на институциите на Европейския съюз, включени в предишни годишни работни програми на Народното събрание по въпросите на ЕС, които не са разгледани или окончателно приети; - годишната работна програма приоритетно са включени проекти на актове, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в европейския дневен ред, както и да участва в политическия диалог с европейските институции; - при необходимост, към настоящата Работна програма, комисиите на Народното събрание имат възможност да разглеждат и други документи на европейските институции (съобщения, доклади, бели и зелени книги, и др.), извън настоящата работна програма. След състоялото се обсъждане Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 114, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага – с 12 гласа „за”, на Народното събрание да приеме следното Решение за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.):

Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.): Народното събрание, като се ръководи от: - необходимостта от предприемането на активни действия с цел преодоляване негативните последици от икономическата криза, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и постигане на високи нива на заетост; - значението на европейските актове за за социално-икономическото развитие на Република България и постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение на Стратегията „Европа 2020”; стремежа за утвърждаване на Европейския съюз като единно икономическо пространство и като пространство на свобода, сигурност и правосъдие; - нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешките права, на устойчивото социално и екологично развитие; спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес, реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава Единадесета от чл. 114 до чл. 117 включително от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните дейности на европейските институции и европейски инициативи: Преглед в средата на периода на стратегията „Европа 2020”; В сферата на юридическите въпроси: 2. Предложение за междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. В сферата на свободата, сигурността и правосъдието: 3. Законодателна инициатива за завършване на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. 4. Законодателна или незаконодателна инициатива относно Европейската програма за миграцията. 5. Незаконодателна инициатива относно Европейската програма за сигурност. 6. Предложение на Комисията за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура. 7. Инициативи, свързани с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство. 8. Инициативи в сферата на борбата с тероризма: - дискусия по възможността за изменение на европейското законодателство (Рамковото решение за борба с тероризма) с оглед въвеждането на адекватни санкции и възможности за наказателно преследване на терористи; Директива на ЕС относно резервационните данни на пътниците (PNR Директива); - инициативи за подобряване на техническите характеристики на европейските системи и база данни при наличие на ясна и подробна и подробна последваща процедура за действия след установяване на чуждестранни бойци. 9. Многогодишна стратегическа програма на Съюза в областта на правосъдието и вътрешния ред за периода 2015-2019 г., след изтичането на Стокхолмската програма 2010-2014 10. Инициатива за „Интелигентни граници”: - предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане (EES) за регистриране на данните относно влизането и излизането на гражданите на трети страни, преминаващи външните граници на държавите – членки на ЕС; - предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за регистрирани пътници сферата на финансите: 11. Съюз на капиталовите пазари – План за действие за подобряване на финансирането на икономиката чрез по-ефективни пазарни инструменти за финансиране, включително и работа за изграждане на рамка за висококачествена секюритизация. 12. Рамка за разрешаване на проблемите на финансовите институции, които не са банки. 13. Предложение за Директива с цел да се предвиди задължителен обмен на информация по отношение на трансграничните режими. 14. План за действие относно усилията за борба с укриването на данъци и данъчни измами, включително съобщение за подновен подход за корпоративното данъчно облагане в единния пазар в контекста на развитието в световен план. сферата на икономиката и вътрешния пазар: 15. Пакет от мерки за задълбочаване на икономическия и паричен съюз. 16. План за инвестиции за Европа: Последващи законодателни мерки. 17. Пакет за цифровия единен пазар 18. Стратегия за вътрешния пазар на стоки и услуги. 19. Търговска и инвестиционна стратегия за работни места и растеж. В сферата на труда и социалната политика: 20. Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите: насърчаване на привличането към пазара на труда и пригодността за заетост. 21. Мониторинг на Гаранцията за младежта на европейско ниво в рамките на Европейския семестър през 2015 г. 22. Реформиране на мрежата от Европейски служби за заетост с цел подобряване на достъпа до възможности за заетост в чужбина, качеството на консултантските дейности и разширяване обхвата на схемите за млади работници. сферата на външната дейност: 23. Съобщение относно европейската политика за съседство. В сферата на транспорта: 24. Пакет от мерки за въздухоплаването. В сферата на климата, енергетиката и околната среда: 25. Стратегическа рамка за енергийния съюз. 26. Съобщение за пътя към Париж – многостранен отговор на изменението на климата. 27. Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО. 28. Законодателни предложения за изпълнение на Рамката за политиките на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката за периода от 2020 до 2030 г. В сферата на земеделието: 29. Предложение за Регламент за замяна

Благодаря Ви, уважаеми дами и господа.

„Решение за приемане на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2015 г.” Дебатът е открит. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Заповядайте, господин Вигенин.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! България вече е в деветата година на членството си в Европейския съюз, това е четвъртото Народно събрание, което функционира вече в рамките на Европейския съюз и би следвало да очакваме, че интересът към европейската проблематика би трябвало да нараства, а капацитетът на Народното събрание да се увеличава от гледна точка на способността му да участва активно в този процес и да подпомага и насочва правителството по всички важни въпроси за България, по които следва да бъдат отстоявани национални позиции. За съжаление, аз лично наблюдавам обратния процес. Самият факт, че днес коментираме тази програма пред полупразна зала, показва само, че някак Народното събрание не осъзнава важността на тази проблематика. Ще кажа също, че като че ли за пръв път премиерът на България не дойде, за да представи в Народното събрание Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския нещо, което смятам, че нарушава една добра традиция от предишните години. Затова днес нашата парламентарна група и аз персонално ще си спестим по-големите теми, които смятахме да поставим на обсъждането с премиера, и ще се съсредоточа малко повече върху това, което ни се предлага сега. Ако премиерът беше дошъл, сигурно можехме малко повече да говорим и по ключови теми, които не са пряко в правомощията на Народното събрание, но имат изключително значение за това как изглежда България в Европейския съюз, как тя защитава своите интереси, а също така, и преди всичко, как ги формулира. От така предложената програма, която ние, забележете, приемаме в края на месец март и всъщност първото тримесечие на тази програма личи един доста бюрократичен подход към тази тематика и един формализъм както от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, така и от много от останалите комисии, които или не предложиха свои теми, по които смятат, че Народното събрание трябва да работи, или пък предложиха теми, които не дават особено голяма добавена стойност. този списък с инициативи, който виждаме, е по-важно как обаче ще бъдат реализирани, след като бъдат приети. Опасявам се, че в по-голямата си част те ще станат обект евентуално на разглеждане в някои комисии,

и няма да се превърнат в позиции на Народното събрание и да бъдат в подкрепа или насока на правителството и министрите, които ще отстояват българските позиции, а постфактум ще констатират определени факти, а това в никакъв случай няма да ни помогне. Така или иначе ще пропусна част от въпросите, които, както казах, смятахме да поставим. Но за нас е много важно да добавим две теми в този Проект за решение.

предлагаме в частта „Външна дейност”. Предлагаме да влезе там, тъй като така е формулирано и в Годишната програма, която дойде от правителството, да се добави: „Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство”. Едва ли пред Вас трябва да коментирам въпроса, че това е ключова тема за целия Европейски съюз, ключова тема за България и е непонятно, че не присъства в Проекта на Комисията по европейските въпроси Смятам също така, че доколкото разширяването на Европейския съюз е посочено като приоритетна тема от българското правителство, редно е тази тема да присъства. Това е една от темите, които самият господин Танчев изброи при представянето на Проекта в Комисията по европейските въпроси. Смятам също, че в частта „Външна дейност” можем да поставим една по-обща формулировка: „Разширяване на Европейския съюз”. Това да е една от темите, които българското Народно събрание и контрол на европейските фондове, чрез Комисията по външна политика и евентуално други комисии да следи в рамките на тази година. Така че правя формално предложение – Вие ще прецените, госпожо Председател, дали поотделно или заедно да бъдат гласувани, но да бъде включено: „Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство” и „Разширяването на Европейския съюз”. От това в голяма степен ще зависи как

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Вигенин, това е един документ, който е работа в прогрес – във всеки един момент може да добавяме или да отхвърляме и да правим нови предложения. Това, което в Комисията помолих, е тези предложения да минат през съответните комисии, да стигнат до нас – няма никакъв проблем да ги добавим в един последващ етап, но не съм убеден, че

Благодаря Ви, господин Танчев. Втора реплика? Няма. Дуплика – господин Вигенин.

нямат нищо общо помежду си, разглеждат се по различен ред в Правилника. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Добре, това е хубаво уточнение – ако се случи, ще бъде добре. Аз просто казвам, че по принцип е добре другата процедура да предшества сегашната. Уважаеми господин Танчев, Уважаеми господин Танчев, не мисля, че се изисква кой знае каква експертиза или особени познания, за да могат народните представители да преценят, че трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство е една от ключовите теми на Европейския съюз и на България през тази година. Така че включването на това споразумение в програмата на Народното събрание мисля, че е абсолютно логично и за него не се изисква отново минаване през комисии. Съвсем спокойно това предложение, направено днес, би следвало да бъде подкрепено. Също така и по отношение на разширяване на Европейския съюз, ние, като страна, която отскоро е страна – член на Европейския съюз, най-добре знаем как тече този процес, че той е целогодишен, бих казал, и за България, която е страна, съседна на три страни – членки на Европейския съюз, и е страна, която и правителството е отчело като приоритет тази тема, би следвало Народното събрание да включи в програмата си и тази тема. Така че аз призовавам народните представители да подкрепят тези две предложения. Не са необходими нови процедури, ново минаване през комисии.

времето за днешното пленарно заседание мина, няма направено искане за удължаването му. Тук ще прекъснем разискванията по тази точка от дневния ред, ще продължим в утрешния пленарен ден, след като дебатираме и гласуваме по предвидените съответно като точка 1 и 2. Закривам пленарното заседание. Утре, редовно такова с начален час 9,00 ч.